Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Vrlo kratko. Znači u 2011. je osnovan Odbor za fiskalnu politiku čija je ključna zadaća razmatranje i procjena primjene fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Odbor za fiskalnu politiku osnovan je temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku, a rješenjem Vlada Republike Hrvatske imenovali su članovi Odbora. Ministarstvo financija je dopisom 6. prosinca 2013. godine predložilo Vladi Republike Hrvatske da uputi Hrvatskom saboru za donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku kao radnog tijela Hrvatskog sabora, a u skladu sa člankom 45. Poslovnika Hrvatskog sabora radi praćenja provedbe Zakona o fiskalnoj odgovornosti s čijim se izmjenama i dopunama u prvom čitanju raspravljalo u ovome Visokome domu. Također prenošenje odredbi i direktive Vijeća 2011/85EU u zakonodavstvo Republike Hrvatske o potrebi jačanja neovisnosti odbora u skladu sa odredbama navedene direktive, te jačanja uloge odbora kao supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Također se prijedlogom predmetne odluke predviđeno je da povjerenstvo prati primjenu fiskalnih pravila utvrđenih Zakonom o fiskalnoj odgovornosti čime će se pridonijeti osiguranju i održavanju financijske discipline, transparentnosti, te srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Povjerenstvom predsjeda predsjednik Odbora za financije i državni proračun Sabora koji je ujedno i član i Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i šest članova iz redova Državnog ureda za reviziju, Ekonomskog instituta, Instituta za javne financije, Hrvatske narodne banke, ekonomskih fakulteta i pravnih fakulteta. Znači, isto kao što je i do sada bio po jedan predstavnik. I bitno je reći da članovi Povjerenstva izuzev predsjednika Povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije i državni proračun na razdoblje od 5 godina i nakon isteka mandata može biti ponovo imenovan. u tom dijelu odbor postaje radno tijelo ovog Visokog doma. Do sada je članove imenovala Vlada i sada će i u budućnosti imenovati ovaj Visoki dom članove toga povjerenstva. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Da li netko u ime odbora želi uzeti riječ? Ne. U ime kluba otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Hrvoje Nekić. Izvolite kolega. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, zamjeniče ministra sa pomoćnicom, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, Vlada je odlukom o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku 2011. godine osnovala Odbor za fiskalnu politiku čiji je ključni zadatak praćenje fiskalnih pravila temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti. U međuvremenu na snagu je stupila Direktiva 85/11 za koju je važno da mi u našem zakonodavnom okviru trebamo transformirati isti taj zakonodavni okvir. Stoga smo prije dva, tri tjedna imali i Prijedlog zakona o dopunama i izmjenama Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Raspravljajući tada na saborskoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o fiskalnoj odgovornosti uvažene kolege zastupnici spominjali su i budući položaj samog fiskalnog odbora. Budući da iz direktive proizlazi da položaj fiskalnog odbora mora biti nedvojbeno, neovisno i stručno tijelo. Sada možemo reći da je sama rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti da bi bilo dobro, a na što i međunarodna praksa ukazuje da ovakvo radno tijelo treba izdignuti na razinu radnog tijela Hrvatskog sabora. Ono što bih istaknuo da je do sada tim odborom predsjedao ministar financija, a u budućnosti bi tim odborom trebao predsjedati, dakle predsjednik Odbora za financije i proračun. Isto tako, ono što je važno reći da bi on pomogao rad Odbora za financije i proračun jer bi između ostalog i prije same rasprave o prijedlogu proračuna ovo Povjerenstvo izvještavalo Odbor za financije o primjeni fiskalnog pravila temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Osnivanjem Povjerenstva za fiskalnu politiku kao drugog radnog tijela Hrvatskog sabora ojačat će se njegova neovisnost kako bi u skladu s najboljom praksom imao ulogu supervizora nad primjenom Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Da vam sad ne bih nabrajao, kolega Lalovac je rekao tko bi sve trebao sudjelovati u radu tog odbora, evo ja ću još samo reći neću duljiti dakle istaknuti da institucije će za svog predstavnika predložiti osobu iz reda istaknutih znanstvenika i stručnih djelatnika odgovarajuće stručne spreme koja ima stručno znanje i radno iskustvo iz područja javnih financija, makroekonomije, ekonomske politike i računovodstva. Članove povjerenstva, izuzev predsjednika povjerenstva, imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za financije i državni proračun na razdoblje od 5 godina. I nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani. Članovi povjerenstva, izuzev predsjednika, u trenutku imenovanja, a niti u prethodne tri godine te za vrijeme članstva u povjerenstvu ne smiju biti članovi političkih stranaka. O zauzetim stajalištima tijekom izvršavanja svojih zadaća povjerenstvo izvještava Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora i informira javnost objavama na internetskim stranicama Povjerenstva za fiskalnu politiku. Dakle, zbog svega rečenog klub SDP-a će podržati odluku o osnivanju Odbora za fiskalnu politiku. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa evo u ovoj mogu reći laganoj farsi od sjednice raspravi o jednom zakonu koji bi vjerojatno da se raspravlja u drugim uvjetima bi povukao malo širu raspravu. su kolegica Dalić i kolega Marić govorili u ime kluba o prethodnim zakonima ja ću isto reći da se načelno slažem sa sadržajem zakona uz određene primjedbe. Međutim, žao mi je što su ovi važni financijski zakoni došli kao nekakvo maskirno platno za raspravu koja se trebala odvijati, ali ono što je tu je. Međutim, ja ipak ne bih htio da rasprava o ovom zakonu prođe na ovakav način iz jednostavnog razloga što kao autor Zakona o fiskalnoj odgovornosti jasno znam koje su bile namjene Odbora o fiskalnoj odgovornosti, svjestan činjenice da u budućnosti usklađivanjem hrvatskog zakonodavstva i Zakona o fiskalnoj odgovornosti sa direktivama EU ovo tijelo će morati dobiti još jednu daleko veću neovisnost. I bilo bi vrlo interesantno kolegice i kolege kad bi mogli pročitati zapisnik sa zadnjeg zadnjeg fiskalnog odbora pa bi vidjeli da je taj odbor upozoravao na mnoge stvarima o kojima se mi ovdje nažalost politički prepucavamo. Oni su itekako životni. Pa kad pogledate samo članak 5. on je jasno definiran i odredbama fiskalnog odbora pa si možete zamisliti da fiskalni odbor je imao veću neovisnost i da njim nije predsjedao ministar financija da bi vjerojatno rasprava bila drugačija zbog svega onoga što se događa u državnom proračunu danas. Pa stavak 3. članka 5. vam kaže da ministarstva i druga središnja tijela državne uprave te ostali izvanproračunski korisnici državnog proračuna obvezni su na zahtjev povjerenstva dostaviti dokumente i podatke koji su potrebni povjerenstvu radi izvršavanja njegove zadaće iz točke 4., a u točki 4. se točno govori o kontroli izvršavanja fiskalnog pravila. Kolegice i kolege mi smo svjedoci da mnogi čelnici, dakle prije svega ministri, su prekršili Zakon o fiskalnoj odgovornosti prošle godine. Dakle, potrošili su daleko više nego što im je ovaj Visoki dom odobrio jer ovaj Visoki dom kad usvoji proračun onda onaj tko je na čelu proračunskog korisnika, dakle ministarstva, agencije, ureda ili nečeg drugoga ako nije dobio dovoljno sredstava za provođenje svog programa dužan je mijenjati program ili je dužan zatražiti od predsjednika Vlade da mu se rebalansom osiguraju dodatna sredstva. Ako se to sve skupa ne dogodi i ako prekorači poziciju on je dužan podnijeti ostavku. Dakle, to je bilo i po starom Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. O takvim stvarima su su raspravljali na zadnjoj sjednici fiskalnog odbora jer koliko je meni poznato rasprava je bila izuzetno bučna jer su ljudi koji su u tom odboru izuzetno stručni upozoravali su upravo na te stvari. Druga stvar, čisto zbog toga da ne zaboravimo kolegice i kolege već sljedeće godine, a ustvari već se može to odnositi i na ovo što nam se događa oko Proračuna za 2014. to je dakle glava 6. ili članak 6. stavak 5. gdje kaže da Vlada Republike Hrvatske obvezna je nakon zaprimanja izvješća iz stavka 4. ove točke uskladiti makroekonomske i proračunske projekcije s posljednjim dostupnim projekcijama Europske komisije u dokumentu koji donosi Vlada Republike Hrvatske. kolegice i kolege mi smo dobili projekcije Europske komisije za Hrvatsku za sljedeće tri godine i projekcije Europske komisije za 2014., 2015. i 2016. se razlikuju od projekcija koje je Vlada uputila ovom Visokom domu i koje je ovaj Visoki dom usvojio. I sad ja vas pitam, kolegice i kolege, kad mi usvojimo ovaj zapravo odluku o osnivanju povjerenstva sa usvajanjem odluke o osnivanju povjerenstva usvojili smo i ono sve što bi povjerenstvo trebalo raditi. Pa postavljam vama i sebi pitanje na prvoj sjednici povjerenstva povjerenstvo će morati konstatirati da ono što je Vlada predložila u prijedlogu Proračuna za 2014. i u projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. počevši od makroekonomskih projekcija dakle gospodarskog rasta, deficita itd. nije u skladu s onim što predlaže Europska komisija. I mi smo već praktički 1.01. osim što smo u problemu jer smo u mjerama prekomjernog deficita i ovaj Proračun 2014. nam praktički ne važi jer mi smo pa skoro pa u mjerama privremenog financiranja, jer smo donijeli dokument koji nije sukladan zakonskim propisima. Dakle, ja vas samo upozoravam na ovaj stavak i da vas samo upozorim što ćemo poduzeti dakle, nakon prve sjednice, to je prije svega predsjednik Odbora za financije koji će predsjedati prvoj sjednici kad ovoga odaberemo ovo Povjerenstvo koje jasno definira. Jer na kraju krajeva, dakle koji smisao je bio ovog fiskalnog odbora koji je u svojim prvim godinama da tako kažem bio u sklopu Ministarstva financija a onda se kasnije trebao oformit kao nekakvo neovisno tijelo pa upravo sastavljeno od ljudi iz različitih institucija, ljudi od struke koji su naprosto trebali promotriti kretanja u državnim financijama, promotriti provođenje fiskalne politike i dati određene primjedbe ako pojedini proračunski korisnici iskaču izvan fiskalnih pravila i te primjedbe uputit Vladi RH. Dakle, to je na određen način trebalo osnažiti Ministarstvo financija kao instituciju koja je odgovorna za provođenje, izvršenje proračuna. U konačnici je svaki proračunski korisnik je odgovoran za provođenje proračuna, no kolegice i kolege što se pokušalo napraviti sa ovim fiskalnim odborom koji sad još važi. Dakle i tu se pokušala odigrati jedna igra koja je u suprotnosti sa Ustavom RH netko je na mala vrata pokušao ovaj odbor ugurati u Državnu reviziju iako je Ustavom definirana neovisan položaj državne revizije ali to bi bio razlog da se mora mijenjati Zakon o državnoj reviziji, onda bi to bila podloga za promjenu Državnog revizora. Dakle, sve ovo treba reći iz razloga što ovakav neozbiljan odnos prema promjenama Ustava RH ovakve naznake koje su na kraju kolaju zadnjih dva mjeseca su nas dovele do ovoga da osnivamo praktički radno tijelo Sabora i ja se iskreno nadam da će ovaj odbor zapravo ovo Vijeće raditi svoj posao, zapravo povjerenstvo za fiskalnu politiku. Jedino što meni fali kolegice i kolege u ovoj odluci, to je postalo radno tijelo Sabora. Ali bar ja nisam vidio ovo radno tijelo Sabora ne podnosi nikakvo izvješće ovom visokom domu pa čak ne podnosi niti izvješće matičnom radnom radnom tijelu a to je Odbor za financije osim što je u osobi predsjednika Odbora za financije praktički saborski Odbor za financije zadužen za ovo. Logična je stvar dakle ako to neovisno tijelo prati izvršenje proračuna, dakle i provođenja Zakona o fiskalnoj odgovornosti, ako prati provođenje fiskalnih pravila ne samo državnik nego ovdje se govori i o jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Dakle, ovo tijelo može isto tako promotriti, razmotriti proračun jedinica lokalne i regionalne samouprave. I sad se postavlja pitanje ako ono uputi izvješće Vladi i ako se Vlada se naprosto ponaša kao što se sad ponaša jer mi imamo sad nekoliko ministarstava koja su praktički 15-tak dana prije kraja godine prekršila Zakon o fiskalnoj odgovornosti, potrošila više koja je onda ova uloga ovoga neovisnoga tijela ako Sabor u principu ne može napraviti ništa? Dakle, u načelu podržavamo odluku o osnivanju povjerenstva kao drugog radnog tijela Odbora za financije ali zbog procedure i zbog svega ovoga što se nažalost događa u korist financijskih zakona dakle mi ćemo ostati suzdržani kod glasovanja ali u načelu kažem podržavamo ovo osnivanje i možda da ove neke primjedbe promotrite jer mislim da će prije svega kolege i kolegice vama u Ministarstvu financija biti lakše, ako jedno ovakvo neovisno tijelo vam da potporu za određene stvari, ako pojedini ministri se ogluše na sve ono što se skupa govori onda naprosto mislim da temeljem izvješća ovog tijela ovom Visokom domu, onda Visoki Dom ovaj dakle Sabor na svojoj plenarnoj sjednici može donijet odluku na određen način kazni one koji su prešli u Zakon o fiskalnoj odgovornosti kad već gospoda koja su prekršila zakon, koja svoj program nisu uspjela uskladiti sa onim financijskim okvirom o kojemu odobri ovaj Sabor ne osjećaju moralnu i političku odgovornost da

Pa samo nekolko opaski. Najprije jedna pohvala, što se odustalo od doista iracionalnog prijedloga da Odbor za fiskalnu politiku završi u državnom uredu za reviziju. To je čuo se glas i javnosti, čuo se i naš glas ovdje i odustalo se od toga i to je za čestitati. Ali kad se već krenulo ispravnim putem onda se moglo još dotjerati ovaj prijedlog pa je primjerice bilo primjernije zvati ovo ako ste u startu imali naziv Odbor za fiskalnu politiku sad promijenili u Povjerenstvo za fiskalnu politiku, odnosno imali ste Odbor za fiskalnu odgovornost a sad u Povjerenstvo za fiskalnu politiku. Mislim da bi bilo primjerenije zvati to sada isto povjerenstvom za fiskalnu odgovornost ili povjerenstvom Odbora za fiskalnu odgovornost jer opet moramo naznačiti fiskalnu politiku i razlučiti od fiskalne odgovornosti. A ovo je zapravo povjerenstvo za fiskalnu odgovornost a ne za fiskalnu politiku, fiskalnu politiku provodi Ministarstvo financija. A ovo povjerenstvo bi trebalo brinuti o fiskalnoj odgovornosti i sama svrha osnivanja je fiskalna odgovornost. Što se tiče sastava povjerenstva, imam nekolko zamjerki. Najprije što je, dobro je da je to pri Odboru za financije i državni proračun ali nije dobro što je samo predsjednik Odbora za financije i proračun, član tog povjerenstva i što čak predsjedava tim povjerenstvom. A u uvodnom ovdje prijedlogu smo čuli da to moraju biti nestranački ljudi, stručnjaci. Znači, u odboru moraju biti nestranački ljudi kojem predsjedava stranačka osoba i to još predsjednik odbora. To je u suprotnosti sa težnjom i direktivom EU. Ali ako ste već odstupili od toga pa kazali da je potrebno da predsjednik odbora bude predsjedavajući, pa bilo bi logično onda da su bar još dva člana Odbora Odbora za financije i državni proračun, isto članovi ovog povjerenstva. Ali jedino logično, jedino učinkovito i jedino svrsishodno bi bilo da je predsjednik ovog Povjerenstva za fiskalnu odgovornost, ne za fiskalnu politiku, trebao biti predstavnik Ekonomskog instituta ili Instituta za javne financije. I da nema niti jednog člana stranačkog pripadnika, ali ako ima onda nije dobro da bude samo predstavnik jedne stranke iz Hrvatskog sabora, a nitko drugi. I ne znam kako će funkcionirati sastav tog povjerenstva kojem predsjedava predsjednik Odbora za financije i državni proračun ne sumnjajući u stručnost uopće, ali kao stranački čovjek gdje predsjedava svim onim ekspertima, stručnjacima sa instituta ili Ekonomskog fakulteta ili Pravnog fakulteta. Ne znam kako će to funkcionirati i ne znam zašto samo jedan pojedinac i zašto samo jedan stranački čovjek, a nitko drugi. Mislim da o tome treba, još imamo vremena to ispraviti i korigirati. Kolega Šuker je govorio o onim proračunskim korisnicima koji su prekoračili i ovlasti i probili granice rashoda, a nema odgovornosti. Pa upravo zadaća ovog povjerenstva bi bila da se sankcioniraju i pozovu na odgovornost. Međutim kolega Šuker, ako nitko nije preuzeo odgovornost ni za što, onda teško je očekivati da će se preuzeti odgovornost iako je logično da i ono što najviše nedostaje hrvatskom društvu je odgovornost. Neodgovorno je odnositi se prema proračunskim rashodima neodgovorno, a ne snositi nikakvu odgovornost. Kako može netko neodgovorno nešto učiniti, a nema posljedica? Morao bi biti automatizam. I upravo ovaj zakon, glava 4. o kojoj ste vi govorili, Odbor za financije bi zato trebao raspravljati o izvješću i zaključcima ovog povjerenstva. A što se događa kada odbor zaključi, odnosno povjerenstvo, ne mogu se još uvijek naviknuti i zvati povjerenstvo jer ste cijelo vrijeme priprema za ovaj zakon zvali odborom pa zato. Kada povjerenstvo utvrdi da se fiskalno pravilo ne ispunjava i o tome se sastavlja izvješće koje dostavlja Vladi RH, zašto se ne dostavlja i odboru i Saboru? A što se događa kad Vlada RH koja je dužna u roku od 30 dana od zaprimanja izvješća predložiti plan neophodnih mjera s rokovima provedbe koji će dovesti do ispunjenja fiskalnog pravila, ako to ne učini? To nije definirano. Sve ovo što sam kazao navodi me da moram biti suzdržan po pitanju ovoga prijedloga zakona. Hvala lijepa. **Batinić, Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.